Izvješće o mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Ivana Kovačića. Molim predsjednika mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 74. sjednici održanoj 28. studenog 2018. pisanu izjavu o ostavci na zastupnički mandat zastupnika dr.sc. Ivana Kovačića upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora dana 22. studenoga 2018. godine. Povjerenstvo je utvrdili da je dr.sc. Ivan Kovačić izabran za zastupnika u 9. saziv HS-a tijekom zastupničkog mandata zastupnik je dva puta stavio svoj mandat u mirovanje i to temeljem čl. 9. i čl. 14. Zakona o izborima zastupnika u HS. Zastupničkim mandatom je u mirovanju temeljem čl. 14. citiranog Zakona od 5. prosinca 2017.-te godine, a dana 6. prosinca 2017.-te godine započeo obnašati njegova zamjena kolega Ante Pranić. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupnički mandat ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničkog mandata zastupnika dr. znanosti Ivana Kovačića, Ante Pranić nastavlja obnašati zastupničku dužnost sabornika zastupnika, odluku smo donijeli svi zajedno jednoglasno. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Kovačiću, molimo glasujmo. Utvrđujem da smo jednoglasno s 94 glasa ZA, donijeli odluku o prestanku zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Kovačiću. **Jandroković, Gordan